Idemo mi na sljedeći zakonski prijedlog, a to je – - Prijedlog Zakona o povjereniku za informacije, prvo čitanje, P.Z. br. 562 Predlagatelj je Klub zastupnika SDP-a. razumije se./… smo primili poštom. Vlada je dala mišljenje. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona, po članku 144. do 156. Odbori su također raspravili ovaj zakon, i to Odbor za zakonodavstvo, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvještaje sa sjednica odbora smo primili. Žele li predstavnici predlagatelja uzeti riječ? Da. Uvaženi kolega zastupnik Stazić. Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, kolegice i kolege, predstavniče ministarstva. SDP je ovaj prijedlog zakona uputio u proceduru u lipnju 2010. godine. Dakle prije nego što je u proceduru upućen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama. Dakle nakon ovog našeg prijedloga Vlada je uputila izmjene Zakona o pravu na pristup informacijama i taj je zakon raspravljen i donesen u prosincu 2010. godine. Neke stvari koje se ovim prijedlogom zakona žele urediti, uređene su tim izmjenama Zakona o pravu na pristup informacijama. Neke, ali ne sve, a one koje su uređene nisu uređene na dovoljno kvalitetan način, ne na tako kvalitetan način kao što to predviđa ovaj zakon. Prvo pogledajmo kakvo je stanje u tom području prava na pristup informacijama. Tijela javne vlasti koja su dužna postupati u skladu s odredbama zakona nisu dostigla dovoljan stupanj educiranosti kako bi taj zakon provodila. Drugi veliki problem je što brojna tijela javne vlasti ne postupaju u skladu s odredbama zakona u smislu da nisu oformili službe za pružanje informacija. A onda, što posebno zabrinjava, često se događa da tijela javne vlasti samovoljno bez zakonskog uporišta uskraćuju građanima informacije koje bi sukladno zakonu trebale biti dostupne. I ne postoji neovisno tijelo koje bi procjenjivalo javni interes za objavljivanje informacija koje sadrže oznaku tajnosti sukladno odredbama ovog zakona. Nije postojalo ni drugostupanjsko tijelo prije izmjena Zakona o pravu na pristup informacijama. To drugostupanjsko tijelo je uvedeno, to je ona Agencija za zaštitu osobnih podataka. Ona je uvedena kao drugostupanjsko tijelo. Međutim, mi to smatramo lošim rješenjem jer se ovim našim prijedlogom predviđa da ovaj povjerenik nadzire i rad Agencije za zaštitu osobnih podataka. Dakle, povjerenik za informacije bilo bi neovisno i samostalno državno tijelo. On bi odlučivao o žalbama protiv rješenja tijela javne vlasti u prvom stupnju; on bi nadzirao provedbu zakona i propisa koji uređuju pravo na pristup informacijama; on bi nadzirao provedbu zakona i propisa koji reguliraju sigurnost i obradu osobnih podataka; on bi nadzirao rad Agencije za zaštitu osobnih podataka jer njezin rad sada je bez nadzora, ona je ta, agencija je upravo drugostupanjsko tijelo koje nadzire samo sebe i ono što je najvažnije on bi prosuđivao javni interes objavljivanja podataka u slučajevima kada nadležna tijela odbiju dati uvid u podatke zbog zaštite podataka. Ova prosudba javnog interesa nije uvedena u izmijenjeni Zakon o pravu na pristup informacijama i to smatramo najvećom boljkom. Naime, netko mora prosuditi da li je nešto javni interes i da li je taj javni interes iznad interesa da neki podatak bude zaštićen jer ga je tijelo javne vlasti proglasilo npr. tajnom. Ja ću dati jedan primjer iz 2007. godine kada je novinarka gospođa Berković, danas je vanjska članica Odbora za medije, informiranje i informatizaciju, uputila Vladi zahtjev da joj dostavi dnevne redove svojih zatvorenih sjednica i zaključke s tih zatvorenih sjednica. Vlada je to proglasila tajnom. Na tim zatvorenim sjednicama se raspravljalo i odlučivalo o podjeli javnoga novca. Kada je Upravni sud dao gospođi Berković za pravo jer je morao provesti upravni postupak pred Upravnim sudom ustanovilo se da je 70 milijuna kuna na tim zatvorenim sjednicama Vlade podijeljeno Crkvi. To je javni novac i svakako javni interes postoji da građani znaju kamo ide njihov novac. I svakako da to ne može predstavljati tajnu kao što je Vlada to proglasila tajnom. I tom logikom mora postojati neko tijelo, a ovdje bi on bio povjerenik Sabora, koji bi prosudio da li se tu radi o tajni ili se radi o javnom interesu da to građani saznaju. Kao što vidimo praksa nalaže, postojeća praksa nalaže da se takvo tijelo uvede jer kad niti Vlada ne želi poštovati zakon koji je sama predložila i koji je ovdje parlamentarna većina izglasala nego se izvlači na državnu tajnu tamo gdje nikakve državne tajne nema niti može biti jer se radi o trošenju javnoga novca tada nam je potreban ovakav ombdusman. Povjerenika bi imenovao Hrvatski sabor na prijedlog predsjednika RH. Znači, ne parlamentarna manjina, ne parlamentarna većina, ne sukob između stranaka nego institucija najvišeg predstavničkog tijela osobe koja predstavlja, zastupa RH i koji je izabran na neposrednim izborima. Na njegov prijedlog bi, ali ne bi ga ni on mogao imenovati samostalno nego bi ga Sabor izglasao na prijedlog predsjednika Republike. Imao bi mandat 5 godina s mogućnošću jednog reizbora da se baš ne ukorijeni u ovoj funkciji. Dakle, bez obzira na izmijenjen Zakon o pravu na pristup informacijama neka područja nisu riješena, prije svega nije riješena prosudba postojanja ocjenjivanja javnog interesa i zbog toga mislimo da bi ovaj zakon dobrodošao. On bi prisilio tijela javne vlasti da poštuju Zakon o pravu na pristup informacijama jer bi ih ovaj ombdusman na to on bi imao pravo da ih na to obavezuje, da im izdaje naloge da se ne mora voditi upravni postupak nego da im izdaje naloge da izvole postupiti po zahtjevu ovlaštenika ako procijeni da je taj zahtjev utemeljen i da je on u javnom interesu. Kakve su sve mogućnosti izbjegavanja ovog zakona? Evo kolega Jovanović je uputio ne znam koliko pisanih zastupničkih pitanja pojedinim ministarstvima, odnosno svim ministarstvima. Dakle, tijela javne vlasti ne samo da povremeno ne poštuju svoju obavezu iz zakona prema građanima, ne samo da ne poštuju svoju obavezu iz Zakona prema medijima, novinarima, primjer sam već naveo, nego ponekad ne poštuju niti obavezu prema saborskim zastupnicima. Čak ni prema zastupnicima. Pa je tako kolega Jovanović uputio pitanje ministarstvima vrlo jednostavno da li je vaše ministarstvo poslovalo sa FIMI MEDIA-om? Ona ministarstva koja nisu poslovala sa Fimi-Mediom su odgovorila nismo poslovali. A neka ministarstva, odnosno veći broj ministarstava mu je odgovorilo da mu na to pitanje ne može odgovoriti. Zašto ne može? Jer se nad Fimi-Mediom provodi nekakav istražni postupak. Zakon jasno kaže da se uskrate informacije da može doći da može doći do uskrate informacije jedino o postupku istražnom, kaznenom, predistražnom. Znači ne mogu sada ja uputiti Državnom odvjetništvu pitanje temeljem tog Zakona o pravu na pristup informacijama i reći da ste vi u nekom postupku ispitali ovu ili onu osobu. Pa naravno da mi na to ne moraju odgovoriti jer je to dio postupka. Ali zastupnik pita ministarstvo da li je ono poslovalo s nekom tvrtkom, a odgovor se ne tiče postupka nego se tiče samo činjenice, da li je to ministarstvo imalo poslovni odnos s nekom tvrtkom ili nije imalo, onda ovakav odgovor zapravo predstavlja izbjegavanje obaveze po pravu na pristup informacijama po tom zakonu. Da postoji ombudsman on bi tom ministarstvu naredio da tu informaciju dostavi i stvar bi time bila riješena. Ili bi ombudsman imao dakako pravo prosudbe pa bi zastupniku Jovanoviću odgovorio, smatram da to nije u javnom interesu. To je vaš privatni interes da vi saznate da li je neko ministarstvo poslovalo s Fimi-Mediom ili ne to se javnosti uopće ne tiče, to nije javni interes, prema tome ministarstvo vam tu informaciju ne mora dati. Ali bi u svakom slučaju postojalo tijelo, tijelo koju bi takvu odluku i takvu prosudu donosilo. Kao što vidimo iz prijedloga zakona ta osoba bi uistinu bila neovisna. neovisna. Mi znamo tko u ovom trenutku ima parlamentarnu većinu pa bi osoba koju bi predsjednik Republike predloži da se ne bi svidjela toj parlamentarnoj većini ne bi tu osobu morala ni izglasati. Bio bi tu dakle potreban konsenzus između predlagatelja i parlamentarne većine što garantira nezavisnost uistinu nezavisnu poziciju ovakve osobe, što bi dakako značilo i puno povjerenje u tu osobu, što bi u konačnici značilo bolju zaštitu javnog interesa. Jer interes javnosti jest da dobije odgovor na pitanja koja jesu od tog istog javnog interesa. Ne može biti u interesu građana da se neka pitanja proglašavaju tajnom i tamo gdje tajne nikakve nema ili tajne ne bi smjelo biti. Jer iza takvih tajni često se skrivaju mutne odluke, nezakoniti postupci, a to se sve otkriva puno godina kasnije kada je pomalo prekasno i kada ne vrijedi više plakati nad prolivenim mlijekom. A mlijeko nije trebalo biti ni proliveno da se na vrijeme dođe do informacija. Prema tome, zbog samog načina izbora ovog povjerenika, zbog njegove presudne uloge da procjenjuje javni interes, zbog toga što on ne bi mogao biti čovjek ni parlamentarne većine ni parlamentarne manjine, nego bi bio čovjek javnosti da na neki način kažem, zbog toga mislimo da bi bilo u interesu i parlamentarne većine da ovo prihvati, da pokaže da ne želi ništa skrivati u buduće, da pokaže da ne želi izbjegavati ili izigravati zakon, da na djelu pokaže ono što se riječima govori kako želi biti transparentna, otvorena, poštena, jer svako odbijanje ovakvog zakona dakako da će netko od SDP-a nego u javnosti kod medija, građana pobuditi sumnju vrlo vjerojatno opravdanu sumnju, da se odbijanje ovakvog ombudsmana želi nastaviti sa dosadašnjom praksom prikrivanja informacija. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade dodatno se uključiti? Ne. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a uvažena zastupnica Mirela Holy. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Evo ga želim na samom početku reći što je na kraju krajeva logično da će klub SDP-a podržati donošenje donošenje ovog zakona u prvom čitanju i nadamo se da će ova rasprava na neki način potaknuti i klubove zastupnika vladajućih stranaka da ipak promijene svoje mišljenje i da ipak daju podršku prilikom glasanja ovom prijedlogu zakona kako bismo ga imali prilike raspraviti i u drugom čitanju. Naime, kada govorimo o pravu na pristup informacijama treba reći da je pravo na pristup informacijama jedna od najvažnijih tekovina demokratskog društva i da je u tom smislu ključno da visoko razvijeno demokratsko društvo sa visokim standardima poštivanja ljudskih prava, uvažavanja civilnog društva i sl. ima upravo razvijenu ovu komponentu odnosno da građani i građanke RH imaju mogućnost ostvarivanja prava na pristup informacijama. Nažalost, RH nije jedna takva država, bez obzira na to što mi jesmo demokratsko društvo pokazuje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama da se u ovom području ne možemo baš jako pohvaliti. Naime, ovaj zakon je donesen 2003. godine na samom kraju mandata koalicijske vlade Ivice Račana i to je bio dosita jedan vrlo, vrlo značajan iskorak u pravcu podizanja standarda transparentnosti, javnosti vlasti građani i građanke RH su jako pozitivno ocijenile taj zakon. To je na kraju krajeva pokazalo i prvo izvješće o provedbi ovog zakona koje je pokazalo na dosta veliki interes građana i građanki, bez obzira na to što su se tek upoznavali uopće sa mogućnostima koje donosi ovaj zakon. Od tada nažalost vidimo da izvješće govori da svake godine, iz godine u godinu pada interes javnosti, građana i građanki za dobivanje informacija od tijela javne vlasti. Razlog tome sigurno nije zbog toga što građane ne interesira što rade tijela javne vlasti niti u tome što su određena tijela javne vlasti uspostavile katalog informacija i imenovale su odgovorne osobe u svojim tijelima koje su dužne davati građanima i građankama te informacije, već zbog toga što su se već na samom početku susreli sa tom okolnošću da bez obzira na to što se obraćaju tijelima javne vlasti i potražuju informacije koje su njima bitne od tijela javne vlasti ne dobivaju zadovoljavajuće ili uopće ne dobivaju odgovore pa čak i u slučajevima kada se pozivaju na odredbe članka Zakona o pravu na pristup informacijama. Razloga za to je naravno bilo jako mnogo. Jedan dio razloga sigurno počiva u inertnosti birokracije, odnosno o nedovoljnoj educiranosti osoba koje su dužne pružati informacije sukladno ovom zakonu. Djelomični razlog sigurno leži i u tome što tijela javne vlasti nisu zainteresirane općenito da njihov rad bude javan i transparentan i na kraju, razlog u tome je i taj što tijela javne vlasti u velikom broju slučajeva čak ne žele dati, odnosno taje informacije koje javnost u Hrvatskoj ima pravo znati. S obzirom na to da se situacija iz godine u godinu pogoršavala, na što smo mi i upozoravali tijekom svake rasprave o izvješću o provedbi ovog zakona, odlučili smo u zakonsku proceduru uputiti ovaj zakon, Zakon o povjereniku za informacije zbog toga što smatramo da upravo se kroz tijelo koje bi bilo u rangu ombudsmana odnosno pravobranitelja jest ona institucija koja bi mogla korigirati postojeće nepravilnosti u sustavu i omogućiti pravo i istinsko poštivanje ovog izuzetno ovog izuzetno važnog zakona za Republiku Hrvatsku. I onda se događa jedna situacija, da nakon što je klub SDP-a u proceduru uputio ovaj prijedlog zakona Vlada Republike Hrvatske podnosi svoj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama koji se na kraju krajeva i usvaja krajem 2010. godine i to usprkos tome što je sva zainteresirana javnost bila uglavnom protiv takvog zakona zbog toga što se njime ne rješavaju one najlošije stvari koje su do sada bile primijećene u provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, a to se odnosi na ono što je kolega Stazić maloprije govorio, utvrđivanje znači javnog interesa i ono drugostupanjsko tijelo, odnosno povjerenik tijelo koje će biti u stanju natjerati tijela javne vlasti da poštuju i provode Zakon o pravu na pristup informacijama. Jedinu dobru stvar u ovome odbijanju našeg prijedloga zakona odnosno o mišljenju Vlade Republike Hrvatske na ovaj naš prijedlog zakona i to je mišljenje došlo još u srpnju 2010. godine pa se postavlja pitanje zbog čega o ovom prijedlogu zakona mi raspravljamo tek u 2. mjesecu 2011. godine i to debelo nakon vremena usvajanja izmjena i dopuna Zakona o pravu na pristup informacijama. A bilo bi minimum političke korektnosti da je ovaj naš prijedlog zakona bio raspravljen paralelno sa Vladinim Zakonom o pravu na pristup informacijama zbog toga što bi vjerojatno i tada na neki način rasprava o ova dva prijedloga zakona bila od većeg sinergijskog značaja. Dakle, jedina pozitivna stvar iz mišljenja Vlade Republike Hrvatske je to što u svom mišljenju Vlada Republike Hrvatske priznaje da su ipak postojali određeni nedostaci koji su se pokazali u sedmogodišnjoj primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama. iz svih dosadašnjih izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama koje smo dobivali od nadležnog tijela odnosno Vlade Republike Hrvatske mogao se steći dojam da apsolutno nema nikakvih problema i nikakvih nedostataka i da se Zakon o pravu na pristup informacijama upravo idilično i savršeno provodi što naravno nije bio slučaj. I zbog toga je lijepo pročitati u ovom mišljenju da je klub SDP-a ipak bio u pravu kada je iz godine u godinu upozoravao prilikom rasprave o izvješću o provedbi ovog zakona da je taj zakon, odnosno provedba tog zakona imala jako, jako velike nedostatke. Nažalost, u svom mišljenju Vlada se poziva na tada još prijedlog izmjena i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama i tvrdi da će se mnoge stvari koje smo mi željeli sa Zakonom o povjereniku na informacije ispraviti odnosno omogućiti doista stvarnu provedbu ovog zakona ispraviti sa njihovim prijedlogom zakona što se pokazalo i tijekom javne rasprave o Vladinom prijedlogu zakona, nije bio slučaj. Najspornija stvar u cijeloj priči oko zakona koji je sada već stupio na snagu, a koji je usvojen u prosincu 2010. godine je upravo ovo drugostupanjsko tijelo, a tim drugostupanjskim tijelom Vlada je odlučila imenovati Agenciju za zaštitu osobnih podataka što je prilično ustvari apsurdno zbog toga što ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka imenuje Vlada Republike Hrvatske što znači da čelnik ili čelnica te Agencije je pod direktnom ingerencijom i pod direktnim uplivom moći upravo Vlade Republike Hrvatske i da sigurno neće moći biti neovisno tijelo koje će moći kvalitetno provoditi nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama. To je prilično neobično i zbog toga moramo zaključiti da Vladi nije bilo u interesu stvarno da popravi situaciju sa provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno da se doista natjeraju tijela javne vlasti da poštuju ovaj iznimno važan zakon Republike Hrvatske nego je bilo ideja koja je stajala iza takvog rješenja da se zamažu oči javnosti, da se stvori dojam da Vlada osluškuje mišljenja zainteresirane javnosti i da je upravo u tom cilju odlučila korigirati Zakon o pravu na pristup informacijama što mi smatramo da je u stvari dijametralno suprotno onome što je doista bio stvarni interes. S obzirom da sam u Ministarstvu zaštite okoliša upravo radila na odnosima s javnošću i znam na koji način se u tijelima javne vlasti tretira općenito ovaj zakon mogu reći da se zakon skandalozno ne provodi. Naime, osobe koje su zadužene za provedbu ovog zakona ne samo da ne tretiraju sve upite koji dolaze pozivajući se na odredbe članka, na odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama što nije uvjet iz zakona nego se svaki upit koji dolazi bilo pisanim putem, bilo faksom, bilo putem e-maila, bilo putem telefona, bilo osobnim putem u razgovoru treba tretirati kao znači zahtjev za informaciju sukladno ovom zakonu jer tada bi vjerujte izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama kada bi se evidentirali svi ti zahtjevi potpuno drukčije izgledao, a ne bi imali nekakvih 2000 evidentiranih zahtjeva u cijeloj godini od svih tijela javne vlasti što je upravo skandalozan podatak. Malo ću se osvrnuti i na drugi dio mišljenja Vlade koji se odnosi na određene elemente našeg zakona o povjereniku, a u kojem se Vlada u stvari negativno očituje o ovom našem prijedlogu zakona zbog toga što ih smeta što u našem prijedlogu zakona stoji da bi povjerenika imenovao Hrvatski sabor na prijedlog Predsjednika Republike Mi smo se odlučili za ovakvu varijantu zbog toga što smatramo da predsjednik Republike Hrvatske kao jedna osoba koja ne smije biti član ili članica niti jedne političke opcije u Republici Hrvatskoj definitivno ne bi u svom prijedlogu bio pod utjecajem nekakve dnevne politike i ne bi mu bilo u interesu da na to mjesto predloži osobu koju će imati pod svojom kontrolom. Zbog toga ne vidimo da bi to bilo nešto sporno Ustavu Republike Hrvatske i da bi se time jako značajno proširile ovlasti predsjednika Republike Hrvatske. Zatim Vlada sitničavo inzistira na odredbi gdje se čude definiciji potrebnog radnog iskustva, gdje govore da nije jasno da li se radi o radnom iskustvu u struci ili neovisno o struci, pa ukoliko ih je to toliko smetalo trebali su reći evo da, dajemo pozitivno mišljenje o zakonu ali se onda to može ispraviti nekakvim amandmanima do u drugom čitanju, a isto također se i drugi tehnički detalji na kojima Vlada inzistira a koje se odnose znači da ne postoji predsjednik pučkog pravobranitelja, nego samo pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici doista su to stvari koje su vrlo tehničkog tipa i ne bi ih trebalo stavljati po mojem mišljenju u mišljenje Vlade o nekom prijedlogu zakona koje treba biti u odnosu u odnosu na ono što je sam smisao zakona. A smisao zakona je da se uspostavi znači sustav koji će omogućiti kvalitetnu i stvarnu provedbu Zakona o pravu na pristupu informacijama a što sada trenutno nije slučaj. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. da Agencija za zaštitu osobnih podataka ne može, nije neovisna i ne može biti neovisna samom činjenicom što čelnika te agencije imenuje Vlada. Naime, mi jedanputa moramo se toga osloboditi i shvatiti da ova a i druge agencije čije čelnike imenuje Vlada imaju svoje zakonom utvrđen neovisan položaj, svoj ustroj i svoj djelokrug. I da su kao takve im je zakonom zagarantirana obveza da neovisno djeluju. I pojedine ja bih rekla osobne možda poslušničke poteze radi bojazni od gubitka svoje pozicije ne možemo uzimati kao pravilo i ne možemo uzimati a priori kao da te agencije nisu neovisne. One to jesu jer im zakon u nekim slučajevima i Ustav daje takvu poziciju. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je na redu uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Kada smo donosili Zakon o pristupu informacijama zaista je to bio jedan od prvih većih koraka u borbi protiv korupcije. I zaista unatoč tome što su kasnije osnivane mnoge institucije, doneseni mnogi zakoni u borbi protiv korupcije, mijenjan Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku kako bi se unaprijedila i naša institucionalna borba protiv korupcije ali i normativna. Treba ostati i još jednom posebno ponoviti da je Zakon o pravu na pristup informacijama najvažniji preventivni zakon, najvažniji zakon u borbi protiv korupcije. Jer složit ćete se svi da takve stvari pogotovo one najteže najbolji način je prevenirati ih jer poslije represivnim načinom djelovati uvijek je puno teže, sa vrlo neizvjesnim rezultatima i s ogromnim troškom za samu državu. Dakle, što se pokazalo to su već govorile i moje kolege u ime predlagatelja i u ime kluba SDP-a, pokazao se niz nedostataka u primjeni ovog Zakona koji je kasnije nešto odnosno od samog zakona o pravu na pristup informacijama. Dakle, i to je ponukalo upravo naš klub, klub SDP-a da izađe sa ovakvim prijedlogom zakona, prijedlogom zakona gdje će se osnovati novi institut, poseban povjerenik za informacije. Zašto je to dobro i zašto je to potrebno. To nam jednostavno i naša iskustvena praksa u primjeni postojećeg zakona i neadekvatne zaštite onih koji potražuju informacije govori o tome da je potrebno instalirati posebnu osobu koja će upravo štititi tražitelje informacija. Svaka vlast treba biti, ona je u startu sumnjiva i svaku vlast treba provjeravati. Vlast nije na optuženičkoj klupi da joj netko drugi dokazuje krivnju, nego vlast stalno mora biti propitivana i sama dokazivati da radi nešto pravilno, i da su njezini postupci zakoniti. Prisjetimo se samo dakle početka djelovanja 2004. godine kada je Upravni sud osudio tadašnjeg premijera, jer novinarki nije htio dati određenu informaciju. Kakve su bile posljedice da je stradao predsjednik Upravnog suda, i maknut s dužnosti. Naravno to je bilo pokriveno nekakvim drugim razlozima. Ovdje je bilo spomena i o tome kako građanin može doći do informacije, kad evo nama saborskim zastupnicima, koji postavljamo vrlo konkretna i jasna pitanja dobivamo odgovore koji to nisu. Dobivate općenite odgovore, govori se oko same stvari, a u srž se, na srž se ne odgovara. Za takve odgovore učenik bi dobio jedinicu u školi, ali Vladi je dovoljno da je dala kakav takav odgovor, koji nema veze s pitanje, i to se još uvijek smatra odgovorom, to ne može biti odgovor, to je izigravanje i zlouporaba samog zakona. Na kraju krajeva postavlja se pitanje zašto druge zemlje imaju ombudsmana, koje su mnogo savjesnije, i gdje se države puno više javna tijela otvaraju prema građanima, nego kod nas. Pa evo susjedna Slovenija, ona ima povjerenika ombudsmana za informacije. I čemu takav jedan strah od takve jedne osobe? Na kraju krajeva mi imamo vrlo jednu spornu odredbu da osoba, odnosno javno tijelo koje mora dati svoje podatke javnosti samo bježeći i od straha, od osude javnosti uopće o određenoj stvari, takvo svoje ponašanje ili takav neki svoj vlastiti akt klasificira sama tajnošću. U takvim slučajevima svugdje test javnosti provodi upravo ova osoba, ombudsman, odnosno povjerenik za informacije. On provodi taj test javnosti je li nešto u interesu u interesu javnosti da bude javno obznanjeno ili zaista je to nekakva tajna, državna tajna koja mora biti skrivena od očiju javnosti, upravo ne da građani ne bi znali, nego radi vlastite sigurnosti, Međutim čime obiluje hrvatska recentna i nešto dalja povijest, da su često protuzakonito radnje, pa čak i neke sumnjive radnje, odnosno sumnji da se radilo o teškim kaznenim djelima, pokrivane i skrivane pod plaštem zaštite nacionalnih interesa. Laž nikad ne može biti stavljena pod zaštitu nacionalnih interesa, jer se nacionalni interes ne brani lažima, protuzakonitošću, kaznenim djelima bilo kakve vrste, a najmanje najtežim kaznenim djelima, nego istinitošću i zakonitošću. Na žalost sve ono što je i dan danas pokriveno i oklasificirano kao tajna upitno je sa stanovišta stajališta zakonitosti. I mi tražimo da se veo, da se koprena takve neke zaštite otkrije. Kad smo predlagali ovaj prijedlog zakona, naše osnovno geslo je bilo javnost ima pravo znati, i kod toga ostajemo. Čega se to ima vlast plašiti? Tu postoje dva problema. Prije svega kako se vlast shvaća. Mi danas nemamo nikakvu osjećaj odgovornosti. Smatra se da je dovoljno dobiti vlast na izborima i da tu vlast više nema itko išta propitivati, jer da su građani rekli sve. Ne. Građani su samo nešto rekli. Dakle kod nas imamo jedno pretpolitično stanje da dobivenost izbora se shvaća da se vlada kako se hoće i da se odgovara na pitanja kako se hoće. To ne može biti. Na kraju krajeva kakve mi pisane odgovore dobivamo, kakve novinari dobivaju pisane odgovore? Teško i nikako. Ljudi se teško sada već i usuđuju pokretati upravni spor, koji je inače dugotrajan, upravo zbog preopterećenosti Upravnog suda. Međutim najočigledniji primjer je kad na aktualnom prijepodnevu kako Vlada naočigled javnosti odgovara narodnim zastupnicima, dakle glas u javnosti. Kako ona odgovara? Dosjetkama, omalovažavanjem, kada se pita konkretno o određenim stvarima omalovažava se sam govornik, difamira i diskvalificira što se uopće usuđuje pitati. Dakle trebalo bi shvatiti upravo, to je naš najveći problem da vlast shvati da nije tu radi ničega drugoga nego radi odgovornosti. Može se drukčije i shvatiti i tako ali također ni onda nisu u pravu. Radimo zakonito, pa zašto sumnjate u nas. Treba raditi zakonito, i treba to objašnjavati. Jer oporba ima pravo, građani imaju pravo sumnjati, i tu je vlast da stalno tumači zakonitost svog postupanja. Prema tome, evo podržavajući naravno ovaj prijedlog Zakona o povjereniku za informacije, podsjećamo još jedanput vladajuće i Vladu koja govori dajte pomognite u borbi protiv korupcije, nulta stopa protiv, nulta tolerancija na korupciju, pa shvatite još jednom da upravo Zakon o pravu na pristup informacijama i ovaj prijedlog zakona koji je onda, imamo jedno zaokruženu, jednu cjelinu, dakle sam institut povjerenika za informacije može najviše doprinijeti upravo da vlast ne skrene s puta zakonitosti nego da upravo se zakonito ponaša i da sve one kasnije radnje koje smo predvidjeli kao koruptivna kaznena djela uopće do njih i ne dođe. Zahvaljujem. Imamo dva ispravka netočnih navoda. Prvo uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Netočno je rekla zastupnica Antičević Marinović da je stradao predsjednik Upravni sud donio neku presudu koja se navodno nije svidjela Vladi. To je netočno. Predsjednik Upravnog suda tada aktualni dovršio je svoj do redovitoga roka do kada taj mandat traje. U redovitom postupku izbora predsjednika suda za sljedeći mandat ministar Šimonović je imenovao drugu osobu, drugog kandidata iz razloga što je procijenio da je njegov program rada Dakle, nikakve uzročno posljedične veze niti koincidencije vremenske nije bilo između donošenja presuda i kako kaže zastupnica stradavanja

Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Boris Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Pa zastupnica je rekla kako Vlada odgovara dosjetkama na zastupnička pitanja, valjda je htjela ustvari u tom kontekstu reći kako Vlada ne odgovara na pitanja zastupnika u aktualnom satu. Ja moram reći da Vlada prekorektno, to je netočno, mislim da Vlada prekorektno još odgovara kakva joj se pitanja postavljaju koja su vrlo uvredljiva i provokativna i to upravo koja dolaze od strane vaše stranke. mislim da je Vlada izuzetno korektna i prekorektna u svojim odgovorima u odnosu na postavljena pitanja. Kolegice Ingrid jako mi se svidjela vaša formulacija, a to je kad ste rekli da je prijedlog ovog našeg zakona, znači o povjereniku za informacije zapravo preventivni zakon u borbi protiv korupcije. Tu se apsolutno slažem s vama. Jer da su određeni ljudi i određene institucije imali određene informacije proteklih par pa i više godina, da se o nekim pitanjima javno raspravljalo, da su se hrabro otvarali mnogi problemi na koje su upućivali i građani, a i oporba, da se znači neke informacije nisu skrivale kao zmija što noge skriva onda se ne bi jednog dana probudili kao što smo se probudili i shvatili da je država opljačkana uzduž i poprijeko, da je korupcija neman opustošila samo tkivo naše države i svo naše bogatstvo. S druge strane kolegica Holy je rekla da je pravo na pristup informacija zapravo najvažnija ili jedno od najvažnijih tekovina demokratskih društava. Tu se također apsolutno slažem. Mi jesmo mlada demokracija, mi jesmo mlado društvo. Naša demokracija je stara tek nekih 20 godina i mene zapravo ni ne čudi da imamo ovakvo stanje koje ne zadovoljava. Demokracija naime nije samo na papiru, demokracija nisu izborni zakoni, Zakoni o pravu na pristup informacijama, demokracija je svijest u našim glavama, u glavama građana, u glavama političara pa dok ta svijest ne naraste i ne dostigne zadovoljavajuću razinu onda moramo što više mehanizama donositi. Jedan od njih i je ovaj prijedlog Zakona o povjereniku za informacije. I vjerujem da tokom vremena i tokom sazrijevanja ćemo doći na jedan nivo kada će sve informacije zapravo biti dostupne i kad neće biti muljanja, skrivanja nego će zavladati jedna opća transparentnost. A to će u konačnici dovesti i do boljeg i prosperitetnijeg društva kakvo zaslužujemo u konačnici svi skupa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje s pojedinačnom raspravom.

ja ću na početku odmah reći kako ne mogu podržati prijedlog ovoga zakona iz evo nekoliko razloga. Većina kolega koji su govorili prije mene je već o tome govorila da smo prošle godine donijeli Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama i tim zakonom smo

za zaštitu prava na pristup informacijama koja Agencija provodi nadzor nad provedbom Zakona o pravu na pristup informacijama, obavlja poslove drugostupanjskog tijela u rješavanju žalbi i sve one sve one druge poslove koji su utvrđeni zakonom. Osnivanjem jednog novog tijela kao što bi bio, ili institucije, kao što bi bio povjerenik za informacije mislim da ne bismo dobili zapravo ništa više i ništa bolje nego što ćemo imati i sa Agencijom za zaštitu osobnih podataka iz razloga što ono što bi trebao raditi povjerenik manje-više sve od toga radit će i ova agencija. S druge strane evo iz mišljenja Vlade RH koje nam je koje nam je ovdje dostavljeno točno je navedeno evo nekoliko stvari koje zapravo nisu prihvatljive kada je u pitanju ovaj prijedlog zakona. Ja sam malo pogledala ove članke zakona pa ja vjerujem da su kolege iz SDP-a imale najbolju namjeru i ne mislim ništa loše reći, ali ako bi ovaj povjerenik za informacije imao isti status kao što ga ima i pučki pravobranitelj onda bi on bio državni dužnosnik. 7., dakle i njegovi zamjenici bi bili državni dužnosnici, a u članku 7. kada se govori o zamjeniku povjerenika se kaže da zamjenik povjerenika ima status državnog službenika. Dakle, to su sad neke stvari koje bi možda i nomotehnički ovdje valjalo popravljati. Nadalje što bih ja primijetila ovdje je to da ukoliko bi se i prihvatio ovaj prijedlog zakona da bismo morali i mijenjati ovlasti predsjednika Republike jer u u Ustavu RH ne piše da bi predsjednik predlagao ovakvog jednog povjerenika za informacije. ima tu još niz stvari o kojima bi se moglo govoriti, međutim meni se čini da ćemo mi kad budemo dobili sljedeće izvješće, dakle

su sve izvješća dosadašnja koja smo imali o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama bila dobra i idilična itd. naprotiv u njima je pisalo što se treba učiniti i da nije sve onako kako treba i o tome smo raspravljali i da puno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zakonskom roku ne dostavi izvješće. Dakle, nije baš tako bilo da je bilo sve idilično. A na kraju krajeva iz tih izvješća je upravo proizišla i potreba. U nekoliko navrata ja se sjećam u dva zadnja izvješća evo gospodin državni tajnik je ovdje pa može reći da i u dva zadnja izvješća se upravo upozoravalo na to kako je potrebno pristupiti izmjenama zakona. Mislim da smo izmjenama zakona obuhvatili sve ono što je bilo potrebno i da u ovom trenutku nema potrebe za donošenje jednog ovakvog zakona. Hvala vam lijepa. Imamo dvije replike. Prva je uvažena zastupnica Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Poštovana kolegice Lukačić ja neću ispravljati vaš netočni navod nego ću vas upozoriti da ako već nije sve bilo idilično kao što vi tvrdite u izvješću odnosno da izvješća nisu bila pisana na taj način da je sve dobro i savršeno, postavlja se pitanje zašto se ništa nije napravilo da se situacija poboljša. i vi ste svjesni toga da su sva ministarstva većina tijela javne vlasti, pa na kraju krajeva i u velikom broju jedinica lokalne samouprave u velikom broju jedinica regionalne samouprave upravo vaša stranka ili koalicije u kojima sudjeluje vaša stranka na vlasti. Pa zbog čega onda niste koristili autoritet unutar svoje same političke opcije da se stvari promijene na bolje, jer ste imali apsolutne sve mehanizme da se tako nešto napravi. A vidimo da je situacija iz godine u godinu bila sve gora i gora. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I replika uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite.

Kolegica Lukačić je jako dobro ustvrdila i uočila ono što se događalo u izvješćima kojima smo svake godine ovdje raspravljali i usvajali da je i u izvješćima da su bili ukazivani nedostaci u primjeni zakona. To je jedno. A drugo, jednako tako i da su parlamentarna većina i parlamentarna oporba ukazivale na činjenicu da zakon donijet 2003. za koji smo čuli da je bio jako veliki iskorak ustvari je nakon 7 godina uporabe bio dotrajali zakon koji je trebalo uskladiti sa pravnom stečevinom EU i što je hrvatska Vlada neovisno kada je oporba uputila u proceduru svoj Zakona o povjereniku za informacije, da je Vlada već prišla izradi prijedloga zakona u prvom čitanju, a usvojili smo ga u prosincu 2010. godinu.

je čisto zanimljiv ali se sa njim kasni, SDP sa njim kasni jer kao što se zna Vlada je negdje prošle godine u 12. mjesecu upravo mijenjala Zakon o pravu na pristup informacijama i mnoge stvari su se u tom smislu kvalitativno promijenile. Sigurno da pravo na pristup informacijama jedno je od najvažnijih političkih prava građana jer to je bitan preduvjet za slobodu mišljenja. Podsjetit ću isto tako da je RH jedna od 24 države europske države koje imaju i u Ustavu RH ugrađeno pravo na pristup informacijama. Kao što sam rekao Vlada Republike Hrvatske je uočila određene nedostatke i i zbog toga je predložila izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama i tim izmjenama i dopunama su u principu otklonjeni svi oni nedostaci koji su se pokazali lošim u sedmogodišnjoj primjeni ovog zakona. Da se posjetimo to je zakon iz 2003. godine. Tako se uvodi i svrsishodnije provođenje nadzora nad provedbom zakona, kao i kažnjavanje za prekršaj odgovorne osobe u tijelima javnih vlasti koja ne dostavlja godišnje izvješće o provedbi zakona u propisanom roku i sadržaju. Žalbe vezane za rješenje o odbijanju zahtjeva za pristup informacijama rješavaju se daleko brže. U žalbi protiv prvostupanjskog rješenja središnje tijelo državne uprave donosi rješenje u roku od 30 dana od dana predaje žalbe, kvalitetnije se definira i ovlaštenik prava na informacije i tijela javne vlasti. Zatim predloženim izmjenama i dopunama zakon je usklađen i sa odredbama Zakona o opće upravnom postupku. Oslobađanje ovlaštenika prava na informaciju od plaćanja upravnih pristojbi, zatim donošenje zakonskih propisa kojima će se kažnjavati odgovorne osobe. Isto tako mislim da treba napomenuti da upravo i Agencija za zaštitu osobnih podataka kao jedno neovisno tijelo ima svoju funkciju nadzirati provedbu zakona. Tako da mislim da su se mnoge stvari u tom dijelu poboljšale i sve u svemu nema potrebe stvarati dodatne troškove državnom proračunu osnivanjem novih institucija, zapošljavanjem novih službenika većina ovih pitanja koja sada vi navodite u ovom vašem prijedlogu zakona su u principu riješena i kroz ove izmijenjen i dopune zakona ali i kroz ovu agenciju kroz ovu agenciju koja prati provedbu tog zakona. Tako da eto što se mene tiče mislim da se zakasnilo malo sa prijedlogom o donošenju ovog zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Prvo imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvažena zastupnica Mirela Holy, izvolite. **Holy, Mirela (SDP)** Uvaženi kolega Kunst, ispravljam vaš netočan navod koji ste dva puta izrekli da SDP kasni s ovim prijedlogom zakona. Ne, SDP ne kasni s ovim prijedlogom zakona. Da ste malo bolje pogledali onda biste vidjeli da je SDP uputio ovaj zakon u proceduru još sredinom prošle godine, a da ga je vladajuća većina, odnosno vladajuća većina u Predsjedništvu ovog Sabora iz sebi znanih razloga odlučila uvrstiti na dnevni red plenarne sjednice tek 7 mjeseci nakon što smo mi taj prijedlog zakona uputili uputili u proceduru. Postavlja se pitanje i to sam rekla kada sam govorila u ime kluba, zbog čega nije bilo odlučeno da se ovaj naš prijedlog zakona koji je puno prije ušao u proceduru nego Vladin Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama nije raspravilo jedno uz drugo pa onda bi se ja mislim ipak malo bolja sinergijska rješenja postigla nego evo sada kada mi post festum raspravljamo o ovom našem prijedlogu zakona. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Kolega Kunst, potakli ste me na ovu repliku kad ste kazali kako je važno dakle da javnost ima pristup, osiguran pristup informacijama i kako je Vlada zapravo osigurala između ostaloga i ovim posljednjim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama od konca prošle godine pristup informacijama. Međutim, isto me to na određen način potaklo na razmišljanje kako je neprihvatljivo i ovdje se i od ostalih kolega moglo čuti kako se nešto ne smije znati, a zbog tobožnje tajnosti. Dakle i to sigurno, kada je to tobožnja tajnost u pitanju to nije prihvatljivo. Ali smo čuli isto ovdje u raspravi i kako se vodila rasprava od strane SDP pod motom kad je ovaj zakon u pitanju kako javnost ima pravo znati. Ja mislim da je jedna i druga zapravo sintagma jednako na svoj način opasne. Dakle, s jedne strane netko kad kaže da se nešto ne može znati zbog tajnosti, a tajnosti nema pa prikriva nešto, to je opasno. Isto tako je opasno proglasiti i prozvati kako javnost ima pravo znati sve. Pa onda evo vidimo u dnevnom tisku se objavljuju informacije koje su iz postupaka koji se tek provode od nezavršenih, stvara se pritisak na, odnosno formira se javno mnijenje, vrši se pritisak na sudove itd. S druge strane, svjedoci smo i onoga kako je javnost imala pravo znati pa se iz Ureda predsjednika u vrijeme kad se nije moralo, i ono što se moralo i što se nije moralo i kad se iz konteksta izvlači, dakle iz konteksta tih dokumenta na određen način izvlače neke istine koju je netko također tobože morao znati i onda se sudi i Hrvatskoj i općenito

Kolega uvaženi, stvarno nije ništa sporno i nema razloga da itko taji od javnosti bilo kakvu informaciju. Sigurno da nekad tijela javne vlasti nisu možda na vrijeme promptno reagirale, nisu odgovarale na određena pitanja, ali kao što sam rekao upravo se i ovim izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama išlo na to da se faktički faktički takve osobe i takvi pojedinci i kažnjavaju i da se odredi rok u kojem tijela javne vlasti moraju, a i odgovorne osobe tih tijela javne vlasti moraju odgovarati ako to neće ubuduće promptno raditi. Tako da smo na neki način upravo izbjegli ovo što je i bilo, činjenica je da je bilo određenih problema sa pojedinim tijelima javne vlasti, ali više nema razloga za to. A mislim da se stvarno nema što tajiti i sve ono što je javno mora biti transparentno i javnost mora imati informacije o tome i to nije sporno i tu se slažemo ja vjerujem i lijeva i desna i srednja strana. To nije ništa tako sporno, ali mislim da ne treba stvarati dodatne troškove državi, stvarati novu instituciju, novo zapošljavanje kad je to već riješeno drugim propisima. Zahvaljujem. I imamo drugu repliku. Uvaženi zastupnik Nenad Stazić, izvolite. zašto ovaj zakon ne bi trebalo prihvatiti ta da je SDP zakasnio onda smo na konju, onda ćete vi glasati za ovaj zakon jer SDP nije zakasnio. On je ovaj zakon pustio u proceduru 6 mjeseci prije nego što je Vlada pustila svoj prijedlog zakona. Prema tome nije zakasnio SDP, zakasnila je Vlada. Drugo, kažete da izmijenjeni Zakon o pravu na pristup informacijama rješava sva pitanja. Ne rješava sva, on rješava mnoga i rješava dobro, ali ne rješava sva. Pa npr. ne rješava pitanje prosudbe javnog interesa, a to je ključno pitanje. Da li javnost ima pravo znati sve? Pa nema javnost pravo znati sve, ali netko mora odlučiti što to javnost nema pravo znati. Znači to je usko povezano za prosudbom javnog interesa. I konačno, kažete dodatni troškovi. Pa na primjeru koji sam iznio novinarke Berković Vlada je uskratila informaciju o dodjelu 70 milijuna kuna koje je donijela na zatvorenoj sjednici, a nije htjela da to javnost zna. Htjela je to sakriti od javnosti i zato Berkovićki nije odgovorila na njezin upit pa je žena morala pokretat upravni spor. A vidite, koliko bi koštao koštao ovaj povjerenik za informacije, to bi sasvim sigurno bilo nekoliko stotina puta manje od 70 milijuna kuna koje je Vlada sakrila. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Boris Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Stazić, bolje bit na konju nego na magarcu, ak' se već može birat. Ali gledajte, kad velite da treba netko pratit što je dostupno javnosti, što će bit' što neće bit' dostupno javnosti. Pa to znadete da to radi Agencija za zaštitu osobnih podataka, da upravo nadzire provođenje ovog Zakona o pristupu informacijama tako da to znamo jedan i drugi tko u principu vodi računa o tome što može, što ne može biti. Tu nije ništa ništa sporno i to Agencija kvalitetno radi kao jedno neovisno tijelo. Ali ja mislim da bi se vi isto mogli složiti da u ovoj situaciji sada stvarno nema razloga jednu novu instituciju organizirati, zapošljavati nove ljude. Pa vi čak u svom prijedlogu niste ni naveli koliko bi to koštalo. Znači vi u ovom prijedlogu zakona niste ni napravili neki izračun pa da kažete javnosti, gledajte ta nova institucija ili taj novi čovjek sa svojom službom i eventualno zamjenikom i ne znam tko bi mu još sve tamo trebao biti će koštati ovu državu toliko, da čuju građani u ovoj situaciji kad stvarno nemamo novaca za rasipanje koliko bi to njih koštalo itd. Onda bi mogli možda i korektnije i konkretnije razgovarati. Ja ne vidim razloga zašto to niste izračunali a mogli ste. Nema tu nikakve tajne. Ne trebamo to tajiti. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Idemo dalje na pojedinačnu raspravu, uvažena zastupnica Romana Jerković. Izvolite. **Jerković, Romana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. Pa evo prošlo je već sedam godina od kada smo donijeli Zakon o pravu na pristup informacijama i pomalo su porazni rezultati petogodišnjeg istraživanja GONG-a o implementaciji zakona. Dokazuju to stotine žalbenih postupaka i upravnih sporova. Osim toga rezultati istraživanja pokazuju da zakon nije u potpunosti ostvario svoju svrhu, odnosno da zakon ne garantira ostvarivanje prava ukoliko neko tijelo javne vlasti ili koje ne želi dati informaciju. Građani su suočeni sa šutnjom administracije, s činjenicom da se ne poštuju rokovi, da ta administracija daje formalne odgovore, ali ne i sadržajne, da se prečesto pozivaju na tajnost i oni malo uporniji na kraju izgube se u nekakvim višemjesečnim ili višegodišnjim procedurama, žalbama, ispravcima, sporovima. I u toj rekla bih apsurdnoj igri birokracije treba doista imati jako puno živaca, treba imati enormno puno strpljenja i u najmanju ruku diplomu iz pravnih znanosti. Pa ni to čak nije garancija da ćete na kraju uspjeti doći do onoga na što imate pravo i što ste tražili. Ponekad se tako lako stječe dojam, a pogotovo kad slušam neke kolege s one strane naravno da smo odustali od daljnjeg razvoja političkog sustava u našem društvu i kao da smo odustali od toga da osiguramo dodatne, kvalitetne, normativne i okvire za razvoj demokracije. Kao da nema više ni volje niti motivacije da da nastavimo uklanjati barijere zaživljavanju kulture demokracije političkog sustava. Šteta zato što držim da su potrebne promjene, da su potrebne i u stvaranju kvalitetnog zakonodavnog okvira i u provedbi zakona. Jer mislim da smo zakazali i po pitanju prvog i po pitanju drugog. Da, naravno transparentnost, otvorenost, javnost javne uprave je temeljna pretpostavka demokracije. To smo čuli puno puta. Ali nije to dovoljno samo reći. mi vam nudimo priliku da se nešto konkretno u tom smislu i napravi. Zakonodavni okvir naprosto mora omogućiti pojedincu da slobodno i neometano pristupi informacijama koje se direktno ili indirektno tiču njegovog života. Pri tome se političke i ostale elite rekla bih trebaju onemogućiti i u pokušajima i hoćete i dosadašnjoj praksi da subjektivnim i ekskluzivnim pravom odlučuju o karakteru i značenju postojećih informacija. Isto tako mislim da se mora stvoriti klima da nije građanin taj koji mora dokazivati i pravdati svoj interes za određenim informacijama jer je to njegovo izvorno i suvereno pravo. A službe, odnosno ustanove i svi drugi nazovimo ih imatelji informacija moraju imati obvezu da građanima omoguće, odnosno osiguraju takvu nepristranu informaciju. Neki procesi naravno zahtijevaju u vrijeme, ali meni se čini da nam je to prečesto alibi i opravdanje da stojimo skrštenih ruku. Najveći problem, a to su mnogi rekli stručnjaci, civilni sektor. Najveći problem jest nepostojanje jedne neovisne institucije nadležne za postupanje prema tijelima javne vlasti koje se oglušuju na upite građana. Kada smo prije nekoliko mjeseci raspravljali o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, tada ste nas, kada smo ukazivali na važnost postojanja institucije kao što je povjerenik za informacije, tada ste nas pokušali uvjeriti da Agencija za zaštitu osobnih podataka može i hoće kvalitetno provoditi odnosno provedbe zakona. Dakle, ono što mi predlažemo da bude funkcija povjerenika za informacije. Teško je bilo povjerovati u argumentaciju koju ste nam tada davali i koju nam, koju evo i sada čujem iz više razloga. Jeda od ključnih, osnovnih razloga jest odgovor na pitanje tko bira i postavlja ravnatelja Agencije. Bira ga i postavlja ga Vlada. Prema tome, to nikako ne može biti neovisno tijelo. Drugo, dozvolite mi da kažem da je Agencija koja je bila uključena u skandal sa registrom branitelja p0omalo izgubila na svojoj vjerodostojnosti. Agencija koja je najprije rekla jedno, a onda nakon premijerkinog pisma i reakcije nešto potpuno drugo svakako je izgubila svoju vjerodostojnost. I konačno da Vlada misli ozbiljno da Agencija to može i treba raditi već bi bila dala u proceduru, prijedlog zakona odnosno izmjene i dopune Zakona o agenciji za zaštitu osobnih podataka kako bi se ojačala njena neovisnost pri čemu je ključan izbor upravo čelnika Agencije. Dakle Vlada bi, da je mislila ozbiljno, već bila predložila da ravnatelj bude povjerenik Sabora, i da kao pučki pravobranitelj npr. se bira ovdje, a ne u Vladi. Mi smatramo da je institut povjerenika važan, da je potreban, i on postoji u nizu europskih, izvaneuropskih demokratskih država, njihova funkcija se u tim zemljama pokazala iznimno korisnom i važnom. Na javnoj rasprava koja je održana u Ministarstvu uprave, većina prisutnih predstavnika organizacije civilnog društva, i predstavnika tijela javne vlasti je čvrsto podržala verziju sa povjerenikom i sam državni tajnik koji je bio tamo prisutan se složio da je povjerenik, da se pokazao kao izvrsno rješenje u drugim zemljama, čak i onim susjednim, te kako borba protiv korupcije košta. Nije jasno što se u međuvremenu dogodilo, i gdje je taj povjerenik nestao, jer u prijedlogu zakona ga više nismo imali prilike vidjeti. Čuli smo da je razlog štednja, ali tvrdnja o štednji je neprihvatljiva, jer šteta koja proizlazi iz korupcije i pada povjerenja građana u institucije države je najskuplji, najskuplji, i tu naprosto nema matematike, to nije nekakva plus ili minus matematika, jer koristi od onoga što su posljedica nefunkcioniranja sustava, dakle šteta dakle šteta od nefunkcioniranja sustava je prevelika. Ona je zapravo najskuplja. Dakle da završim, pravo i sloboda pristupu informacijama nisu svojina državnog aparata, jer taj aparat je društveni servis, i to nam mora konačno postati jasno, a informacije su vlasništvo građana. Skrivanje iza državnih interesa, pod navodnicima, nas je i dovelo tu gdje jesmo, i dovelo nas je do stvaranja koruptivnog sustava, čudit će me jako ako ne podržite prijedlog našeg zakona. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Moram priznati da nisam mislio previše govoriti o ovom prijedlogu, prijedlog je razuman, međutim vijesti koje su prije nekoliko sati objavljene na portalima su uistinu razlog za veliku zabrinutost, kad je u pitanju sloboda medija, i kad je u pitanju sloboda izražavanja. Podsjetit ću da po članku 38. Ustava Republike Hrvatske, svakom građaninu se dakle garantira pravo na slobodu govora, izražavanja misli. Jučer je održana sjednica Vijeća za obranu i nacionalnu sigurnost, na inicijativu izričito dakle traženje predsjednice Vlade gospođe Jadranke Kosor. Ukoliko su točne ove informacije, a nemamo razloga da ne vjerujemo medijima, onda se u Hrvatskoj nalazimo na korak do uvođenja izvanrednog stanja. Naime doslovno piše sljedeće, da je nakon što je jučer na inicijativu premijerke Jadranke Kosor održana sjednica Vijeća za obranu i nacionalnu sigurnost, u koje sudjeluje cijeli državni vrh, postalo je jasno da je zaštita visokih HDZ-ovih dužnosnika od zlonamjernog pisanja medija od prvorazrednog značenja za nacionalnu sigurnost, znatno više i od Tihomira Purde, od najavljenih prosvjeda branitelja i sigurnosti hrvatskih građana u Libiji. Naime na sjednici Vijeća za obranu i nacionalnu sigurnost tema je bila pisanje medija o premijerki Jadranki Kosor. U vrijeme kad se Tihomir Purda nalazi već 51. dan, ako sam dobro brojao, u ćeliji nevin, u vrijeme kad evo braniteljske populacije nezadovoljne najavljuju prosvjed, u vrijeme kad specijalci čuvaju Banske dvore od nezadovoljnih mladih prosvjednika, u vrijeme kad je Hrvatska na rubu bankrota zbog svega onoga što se dogodilo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi I dajte se držite teme. Molim vas. **Burić, Dinko (HDSSB)** Držim se teme, dozvolite da završim, vidjet ćete da ni sa jednom riječju neću iskočiti iz toga. Prenosim pisanje medija i pravo na informaciju građanima Republike Hrvatske. Dakle u vrijeme dok se sve ovo događa što sam rekao, predsjednica Vlade Republike Hrvatske saziva Vijeće za obranu i nacionalnu sigurnost da bi izrazila ogorčenje i nezadovoljstvo, citiram zlonamjernim napadima na nju osobno od strane medija, sa pokušajima da se njezine odgovornosti izjednače s odgovornošću njezinog prethodnika, bivšeg stranačkog šefa. Ali ono što je još više zabrinjavajuće gospodo, kolege zastupnici, to je činjenica da se prenosi informacija da je na toj sjednici VONS-a jučer Državno odvjetništvo, gospodin Mladen Bajić predložio izmjenu članka 231. Zakona o kaznenom postupku, kojim se želi uvesti represija prema medijima koji izvještavaju o antikorupcijskim istragama. Na ovaj način Državno odvjetništvo postaje represivna palica HDZ-ove vlasti. Bojim se i postavljam javno pitanje misli li HDZ-ova vlast u izbornoj godini možda otići i korak dalje pa zabraniti i medije, pa možda i ako treba i pozatvarati novinare koji se usuđuju pisati ono što se ne sviđa vlasti. Da li možda u HDZ-u razmišljaju da nam nisu potrebni ni parlamentarni izbori, nego da jednostavno se održi izvanredni Sabor, i produlji mandat aklamacijom predsjednici Kosor.

sam. Samo malo, dozvolite da završim vrlo brzo ću biti gotov, vrlo brzo. HDZ, dakle aktualna vlast ne HDZ, aktualna vlast kad je u pitanju pravo na pristup informacijama mora voditi računa o tome da Hrvatska nije ničija džamahirija pa ni HDZ-ova. Morate voditi računa o tome da DORH ne može i ne smije biti kao ni policija represivno oružje u rukama bilo koga pa tako ni aktualne vlasti. Morate voditi računa o tome da kad ako je razlog bio nemiran san premijerke onda je o nemirnim snovima trebalo razmišljati dok se u Hrvatskoj događalo sve ono što je i mnoge građane dovelo na rub **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Molim vas! Uvaženi zastupniče izričem vam opomenu zbog nepridržavanja

praviti. **Burić, Dinko (HDSSB)** Vodite računa da svakoj sili dođe kraj pa tako i ovoj. Da se sve u životu vraća i sve se plaća, je, točno je. I meni kao i vama. Uopće se ne zanosim da ću živjeti kao vampir 300 godina. Ali, da su i ovoj vlasti odbrojani dani morate postati svjesni jer neće vam pomoći ni VONS ni DORH ni policija ni specijalci pa ni sva sila svijeta jer to nije uspjelo i većim tiranijama nego što je ova.

Hvala lijepa, idemo dalje sa raspravom.

Zahvaljujem. Uvaženi zastupniče molim vas bez dobacivanja iz klupe. Prekinite raspravu, oduzeo sam vam riječ i ne možete dalje govoriti. Hvala lijepa, sjednite Nastavljamo dalje raspravu. U ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Sunčana Glavak. Izvolite. Molim vas nemojte da vas moram udaljiti iz dvorane. Nemojte da vas moram udaljiti iz dvorane.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa uglavnom za Hrvatsku možemo reći, vjerujem da ćete se složiti, da je civilizirana zemlja, ali eto imamo iznimaka ovakve vrste Bože moj. A sloboda govora je jedno, a cirkus je ovo čemu smo sad nazočili, a tema je povjerenik za informacije. Poštovane kolegice i kolege, zastupnici klub HDZ-a neće podržati predloženi prijedlog zakona, dijelom iz razloga što je veliki dio odredbi obuhvaćen još u prosincu prošle godine, sjetit ćete se donesenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, a dijelom i što bi prihvaćanje ovakvog prijedloga zakona značilo i dodatno povećanje državne uprave, a samim tim predstavljalo dodatne, usudila bih se reći i nepotrebne troškove i opterećenja za državni proračun. Zašto kažem nepotrebne? Iz razloga što je spomenutim Zakonom o pravu na pristup informacijama omogućeno ostvarivanje prava na pristup informacijama svim fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti javnosti i djelovanja tijela javne vlasti, a u svrhu ostvarivanje kontrole njihova rada. A ujedno su otklonjene i sve nedoumice i nedostaci na koje je ukazala primjena dotada važećeg zakona. Više puta smo rekli zakoni su kao živo tkivo, zakone treba mijenjati ukoliko smatramo da bi oni mogli unaprijediti naravno naš život. U tom je smislu jasnije utvrđeno značenje pojma ovlaštenik prava na informaciju kao i krug tijela javne vlasti koje su obvezne postupati po zakonu i on je proširen.

koja se poduzima kako bi se postavili i novi pravni i institucionalni okviri za suzbijanje korupcije. Reći ću da je, da i to je potvrda određenosti za otvorenost u komunikaciji i dostupnosti informacija. Jednako tako važno je naglasiti i to kako smo nedavnim izmjenama Ustava ovo građansko pravo digli i na ustavnu razinu. Dakle, Ustavom smo zajamčili pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, a ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu. Na taj smo način utvrdili osnovu za njegovu dosljednu zakonsku provedbu. Istodobno ne smijemo zanemariti ni činjenicu kako se broj zahtjeva temeljenih na pravu na pristup informacijama smanjuje iz godine u godinu i to ne iz razloga kao što se to danas moglo čuti što građani ne žele ili više nemaju nemaju živaca ili im se čini da nema smisla više posezati za ostvarivanjem ovog prava, već iz jednostavnog razloga što su se počeli koristiti i drugi načini informiranja ili dolaska do informacije, to su prije svega elektroničke publikacije, dakle dostupne su informacije na web stranicama i slično. Danas se naravno sve više ljudi koristi informatičkom tehnologijom i to je jedan od razloga gdje se na drugačije načine osim podneskom pisanim ili izjavom u zapisnik može doći do informacije. Koristim ovu prigodu da naglasim kako nisu istinite tvrdnje što se ovdje moglo čuti kako hrvatska Vlada ima više zatvorenih nego otvorenih sjednica. To naprosto nije točno, a primjera radi sjednici Vlade u susjednoj Austriji su sve zatvorene za vašu informaciju osim primjerice povodom povodom nacionalnih blagdana. Nadalje, zaključci sa sjednica samo se ne objavljuju u Irskoj, u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok se u Mađarskoj, Španjolskoj ili recimo Austriji objavljuju djelomično ili u obliku sažetaka. Što se tiče samog povjerenika za informiranje moram reći sljedeće, sva tijela javne vlasti imaju službenike zadužene za informiranje. Sve su to stručni i kvalificirani ljudi, ljudi koji su u sustavu, a osim toga zakonom je propisana edukacija za njih koji već tamo postoje i znaju o čemu se o čemu se radi, o čemu se govori pa ću tako reći da mi je bilo žao što sam čula da je skandalozno da se u jednom ministarstvu zakon ne provodi. I ja odgovorno tvrdim kada sam bila službenik za informiranje zadužen u hrvatskoj Vladi, vrlo odgovorno i vrlo vrlo staloženo se odgovaralo na sve upite. Jednako tako moram reći da nismo ostali dužni ni na jedan upit, dakle nije izostala informacija onima koji su se nama obraćali. Završit ću,

za zaštitu prava na pristup informacijama. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Oprostite vrijeme vam je isteklo, bez obzira što je prije napravljena greška. To ne znači da vam sada možemo dati dulje vrijeme. Vrijeme za sve važi,

Mi nećemo prihvatiti ovaj prijedlog, jer smatramo da je zakon koji postoji, Zakon o pravu na pristup informacijama sve to dobro uredio. Hvala lijepo. Hvala. Molim vas dogovorili smo se na Predsjedništvu SAbora i vi bi sutra to isto iskoristili protiv predsjedavajućeg. Časna riječ pionirska, kao što već niste.

ne odnosi. Želi li predstavnik predlagatelja završno? Da. Uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Pardon, nije me nitko upozorio na ... Oprostite izvolite, ispravak. **Holy, Mirela (SDP)** Pa želim ispraviti netočan navod da su službenici koji su u tijelima javnih vlasti zaduženi za davanje informacija dobro educirani o ovom zakonu, jer ja vas uvjeravam da nisu. A svoju tvrdnju temeljim na tome da je prilikom jedne rasprave o izvješću o provedbi ovog zakona sam tada državni tajnik Palarić koji je bio zadužen za pisanje izvješća na kraju krajeva i kontrolu provedbe ovog zakona, nije znao da se svi upiti koji idu prema tijelu javne vlasti trebaju tretirati kao zahtjevi za informaciju sukladno ovom prijedlogu zakona. A ako to državni tajnik ne zna, onda se nimalo ne čudim što to ne znaju niti službenici, ako ih na taj način educiraju o provedbi ovog zakona. Zahvaljujem. Završno, uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. održavanja sjednica Vlade, vlada u Austriji, Španjolskoj, Irskoj i Mađarskoj, jer mi smo ovdje Hrvatska imamo svoje zakone, imamo svoju vladu i svoja pravila. Da li Španjolska ili Francuska ili ne znam tko objavljuje i kakva priopćenja sa svojih otvorenih ili zatvorenih sjednica meni se pravo da vam kažem ne tiče. Ja znam da mi imamo otvorene sjednice Vlade, znamo da imamo zatvorene sjednice Vlade, nadam se da nećemo imati pritvorene sjednice Vlade. Tri su stvari ovdje bitne u ovoj raspravi. Prvo što je neovisna, Agencija za zaštitu osobnih podataka, da li je neovisna ili neovisno tijelo? Da li mi imamo neovisno tijelo koje procjenjuje da li netko treba dati informaciju ili ne? Onaj koga Vlada imenuje i postavlja taj je ovisan o toj vladi koja ga imenuje i postavlja. Mi možemo govoriti da je on kvalitetan ili nekvalitetan da je osposobljen ili neosposobljen da je potreban ili nepotreban ali ne možemo govoriti o tome da li je on ovisan ili neovisan. On je ovisan o onome tko ga imenuje jer ako onaj koji ga imenuje s njim ne bude zadovoljan on će njega lijepo i opozvati pa će imenovati nekog drugog. Prema tome, mi nezavisno tijelo nemamo. Mogli bismo ga imati kada bismo prihvatili ovaj zakon. Drugi najčešći prigovor. Trošak. Neki trošak je za državni proračun, neki trošak je povjerenik nešto košta. Demokracija uopće nešto košta, tijela demokratska nešto koštaju, košta nešto i Vlada, košta i Sabor, košta i predsjednik Republike, sve to nešto košta. Mislim da na demokraciji ne trebamo štedjeti. Možemo si postaviti pitanje, a kolika je šteta ako štedimo na kontroli? A ovo tijelo bi trebalo biti kontrolno tijelo, povjerenik je i kontrolno tijelo. Šteta je nesrazmjerno veća ako čelnici lokalne samouprave, Vlade, uopće čelnici tijela s javnim ovlastima znaju da neće morati dati informaciju i da im se zbog toga ništa neće dogoditi, pa rade što ih je volja. Štetu naprave nesrazmjerno većom. Oni bi se ovog povjerenika bojali i on bi predstavljao kvalitetniju kontrolu, prema tome toliko o šteti i kontroli. I treće najvažnije pitanje, šta je interes javnosti i zašto smo mi ovdje. Jesmo li mi ovdje zato da zastupamo interes građana koji su nas ovdje izabrali ili da zastupamo neke druge interese. Ja sam najdublje uvjeren da smo ovdje zato da zastupamo interes građana. Koji je interes građana, koji je interes te javnosti, da ovakav povjerenik postoji ili da on ne postoji? Jel on građanima daje više sigurnosti da će doći do informacije koju traže ili manje sigurnosti? Ako im daje više sigurnosti onda je to njihov interes. Ako je to njihov interes onda je naša dužnost kao izabranih predstavnika građana da taj njihov interes zadovoljimo. I u ova tri pitanja neovisnosti tijela, cijene koštanja i interesa javnosti treba se vodit kod glasanja oko ovog prijedloga. Ja pozivam dakle klubove parlamentarne većine da zadovolje interes javnosti, da ga čuju prije svega, da ga osluhnu, da čuju interes građana i da bar jedanput do kraja mandata izglasaju nešto u interesu te javnosti. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvažena zastupnica Sunčana Glavak, izvolite. da im se ništa neće dogoditi. Kolega Staziću, vi znate da to nije tako jer upravo je novi zakon uveo i sankcije, a točno je, čak 45% recimo tijela jedinice lokalne i područne samouprave nisu dostavljala podatke, a o njima danas ništa nismo govorili. Dakle, netočno je da nema sankcija, ima sankcije i to Zakon o pravu na pristup informacijama točno određuje. I ne bih rekla da je interes javnosti imati povjerenika, interes javnosti je da dobije informaciju. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti. **Šeks,